Prije nego pređemo na današnji dnevni red, izvješćujem vas da ćemo idući tjedan početi sa radom u utorak, 9. srpnja u 9,30h. Prelazimo na točke dnevnog reda. - Prijedlog odluke o imenovanju zamjenice glavnog državnog revizora predlagatelj: glavni državni revizor; Predlagatelj je Glavni državni revizor na temelju članka 16. i 18. Zakona o državnom uredu za reviziju. Molim Glavnog državnog revizora gospodina Ivana Klešića da nam obrazloži prijedlog odluke. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, cijenjene zastupnice i zastupnici. Prema odredbi članka 18. stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju glavni državni revizor ima zamjenika kojeg imenuje Hrvatski sabor na prijedlog glavnog državnog revizora na mandat 8 godina. U listopadu 2011. godine Hrvatski sabor donio je odluku kojom je Jozo Serdarušić imenovan za zamjenika glavnog državnog revizora. S obzirom na to da gospodinu Serdarušiću ističe mandat u listopadu ove godine u skladu sa spomenutom odredbom Zakona o Državom uredu za reviziju ovom Visokom domu dostavio sam prijedlog za imenovanje zamjenice glavnog državnog revizora. To je gospođa Nediljka Rogošić čiji ste životopis svi dobili. Gospođa Rogoiš je zaposlenica Državnog ureda za reviziju od siječnja 1997. godine u kojem je obavljala poslove, rekao bih prošla je kompletan, odnosno cjelovit revizorski ciklus od državne revizorice, više državne revizorice, načelnice odjela do pomoćnice glavnog državnog revizora gdje je zadužena za organiziranje i vođenje revizija neprofitnih organizacija, političkih stranaka, europskih fondova te planiranje, metodologiju i razvoj. Na temelju navedenog a u skladu sa Zakonom o Državnom uredu za reviziju kao glavni državni revizor predlažem ovom Visokom domu da gospođu Nediljku Rogošić imenuje zamjenicom glavnog državnog revizora RH. Hvala lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem gospodinu Ivanu Klešiću, glavnom državnom revizoru na obrazloženju ovog prijedloga. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovana kolegica Branka Juričev-Martinčev. Izvolite. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovani glavni državni revizor gospodine Klešiću. Pa evo Prijedlog o imenovanju zamjenice glavnog državnog revizora, magistre znanosti Nediljke Rogošić će Klub HDZ-a podržati. Naime, Zakonom o Državnom uredu za reviziju od 1. ožujka ove godine propisuje se da upravo Hrvatski sabor imenuje zamjenika glavnog državnog revizora na prijedlog glavnog državnog revizora. Kako je glavni državni revizor gospodin Ivan Klešić predložio upravo, čuli smo gđu. Nediljku Rogošić za svoju zamjenicu a kako je upravo on glavni državni revizor od 2010. godine i novi 8.-godišnji mandat je jednoglasno dobio u ovom Visokom domu u prosincu prošle godine očekujemo da će i njegova zamjenica na njegov prijedlog isto tako biti jednoglasno izabrana. Kao što se može vidjeti u životopisu gospođa Nediljka Rogošić ima radno iskustvo u Državnom uredu za reviziju od siječnja 1997. godine do dana i to je bila zaposlena na poslovima od državne revizorice preko više državne revizorice, načelnice odjela do pomoćnice glavnog državnog revizora od listopada 2004. godine. U njenoj nadležnosti bile su revizije neprofitnih organizacija, političkih stranaka, europskih fondova, planiranje metodologije i razvoja, sredstava međunarodnih organizacija i institucija, revizije učinkovitosti, pravnih poslova itd.. Objavila je 41 rad od kojih je 7 sa međunarodno priznatom recenzijom. Sigurno da će magistra znanosti Nediljka Rogošić svojim radom doprinijeti da Državni ured za reviziju i dalje a i još bolje bude ocijenjen visokom ocjenom korisnosti i kvalitetom izvješća od korisnika a i subjekata revizije. Stoga će klub HDZ-a podržati ovaj Prijedlog o imenovanju. Hvala. Zahvaljujem. U ime Klub zastupnika MOST-a Nezavisnih lista poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući, uvažene kolege i kolegice, uvaženi državni revizoru. Evo vidimo da ovo koje je revizija koja, ogromna revizija koja obavlja svoj posao vrlo kvalitetno, znači da je se je primjer slušala državna revizija i da su druge institucije nadležne da odrađuju svoj posao ne bi se dogodio slučaj koji se događao, koji se događaju u RH. Imamo primjer slučaj i u brodogradnji gdje su se milijarde trošile znači ne namjenski, tj. nezakonito, na to je godinama državna revizija upozoravala, govorila je da tj. u svojim izvješćima službeno nama saborskim zastupnicima, mi smo saborski zastupnici o problemu brodogradnje i nenamjenskog trošenja državnoga novca upozoravali. Državna revizija je odradila svoj posao međutim nažalost druge institucije nisu i vidimo do čega je dovedena hrvatska brodogradnja. Tako i u drugim brojnim slučajevima gdje je državna revizija ukazivala tj. nas službeno u svojim izvješćima informirala, nas, vladu, sve ostale institucije. Nažalost kao u slučaju brodogradnje u brojnim drugim predmetima se nije ništa odrađivalo. Tako da mene zanima, evo sad imenovanje, tema je zamjenice glavnog državnog revizora i mene zanima svi ti ljudski kapaciteti. Znači, financijski kapaciteti revizorskog ureda je tribalo bi osnažiti. Međutim, mene zanima pitanje kakve su uopće mogućnosti državnog ureda da obavlja svoj posao i još bolje i kvalitetnije, što nije kod mene pod znakom upitnika, al ovdje triba upozoravat s ove govornice, da je pod znakom upitnika sve što je ono državna revizija poslala prema DORH-u, drugim institucijama, prema Vladi da nije odraženo. Ja ne znam sad točne statističke pokazatelje što, kolko je državni ured što se tiče nepravilnosti, nezakonitosti u RH, poglavito u, gdje gdje su veći novci, gdje se radilo o ogromnome novcu, pa i manjem novcu, poglavito gdje su subvencionirane tvrtke, a taj novac nije namjenski trošen, zanima me jel išta riješeno, jel išta DORH, USKOK, da li je Vlada išta poduzimala ikakve korake, jer ja ću uvijek ponavljati. Ono šta je se događalo po pitanju milijarda kuna koje su ulagane u brodogradnju, počev o Splitskog brodogradilišta nadalje, taj novac nije završio u brodogradnji, a državna revizija je to u svojim izvješćima dala. Evo, ja bi na ove odgovore molio bez obzira što se radi o imenovanju zamjenice revizora, glavnoga revizora, smatram da bi tribalo o ovome problemu govoriti što više da se povećaju kapaciteti, da li je to potrebno, da li imate dovoljno novca da se to odradi jel je tu ogroman, ogroman znači vaša nadležnost, od lokalnih samouprava, od neprofitnih organizacija, političkih stranaka, udruga do tvrtki koje se sufinanciraju za ovaj sredstava i udruga od sredstava državnoga novca. Zanimljivo je da vi odrađujete svoj posao, a ostale institucije na vaše ukazivanje tj. činjenice koje dajete vrlo malo su dali rješenja, pravnih rješenja. Al tome je najveći primjer pa možemo govoriti i o prenamjeni zemljišta gdje su se u gospodarenju pomorskoga dobra koje je također u nadležnosti, najprije ćemo, pomorskoga u nadležnosti lokalnih i regionalnih samouprava, a ja mogu kazati da je pomorsko dobro ovo što se događa oko prenamjene zemljišta u slučaju Lovre Kuščevića i ostalih da je u biti kap u moru šta se događa sa pomorskim dobrom, sa našim plažama koje se daju u koncesiju kao što je bio Zlatni rat na Braču, kao šta su Bene sada u Splitu da bi se povećao koalicijski potencijal daje se svom koalicijskom partneru i brojne, brojne druge stvari. Zbog toga smatram da bi se tribao povećati broj koji rade u uredu, a također jeli, a također da se poveća i financijski znači mogućnost da ovaj financijski kapaciteti ureda jer jednostavno ono što se događa u RH da nadležne institucije ne rade svoj posao. Tako da ovaj slučaj prenamjene zemljišta iz poljoprivrednoga koji se dalo nekoliko 10-taka tisuća kuna pa se prenamijeni preko noći, načelnik općine, nije to samo u slučaju odakle je ministar Kuščević, milijarde su se dizale na poljoprivrednom zemljištu gdje se je pogodovalo, gdje se za male pare kupilo, to se može krenuti od moga Sinja, gdje je poljoprivredno zemljište prenamjenjivano u građevinsko preko noći, gdje su se davale informacije da se to može kupiti kao poljoprivredno zemljište za male pare. Tako da ja mislim, da triba osnažiti ovaj ured, ali poslati kritiku onima koji na nalaze revizije apsolutno nisu reagirali. Ovde sam nabrojio slučaj brodogradnje, gdje se revizija godinama na to osvrćala, međutim nikakvih reakcija nije bilo. Imamo takvih na 1000 problema i smatram da ovolika nadležnost mora imati veći broj ljudi, a naravno i veće financijske kapacitete, znači da se iz proračuna triba izdvojiti više sredstava da bi revizija mogla raditi svoj posao. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegi Bulju. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Poštovani kolega Gordan Maras. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici, kad govorimo o imenovanjima odnosno o temi državne revizije jedno je naravno govoriti o osobi i njenim kompetencijama, određenim vrijednostima da obnaša svoju dužnost, a drugo je ovo što je govorio gospodin Bulj maloprije. Kada govorimo o tome kako i na koji način se kontrolira trošenje proračunskog novca odnosno kako imamo uvid kao i revizija i javnost u to kako naši lokalni čelnici troše, troše novac, kako upravljaju povjerenjem odnosno javnim dobrima i sa te strane, da ovdje možemo razdvojiti dvije stvari. Znači što se tiče imenovanja kolegice Rogošić tu ja ne vidim nikakav spor, ja osobno ću podržati kolegicu jer znam njene profesionalne kvalitete i ono kako radi svoj posao i karijeru koju je imala u Državnoj reviziji, ali ovo što je g. Bulj govori je jedno ozbiljno pitanje. Znači, da vidimo, na koji način možemo, po meni ući u problem nekontrole i nemogućnosti uopće kontroliranja ili kako bih rekao otkrivanja nepodopština koje se dešavaju na lokalnoj razini. Kuščević je sada najsvježiji primjer. Znači da li je i kako je moguće da jedan načelnik općine, male općine, nekoliko tisuća stanovnika stekne enormno bogatstvo za vrijeme obnašanja svoje dužnosti na prenamijeni zemljišta u svojoj općini. Da li revizija uopće može otkriti takve stavi i da li može reagirati? Sa druge strane, opet imamo situaciju nevjerojatno, znači skandalozna situacija u Virovitici. 17 milijuna kuna je navodno nestalo. Da li revizija može ustanoviti takve nepravilnosti, kada već ne može gradonačelnik koji je politički odgovoran i koji bi trebao odgovarati, bio on osobno upleten u to ili ne bio jer su ga ljudi birali da kontrolira što se dešava s njihovim novcima. I ukoliko 17 milijuna kuna ispari i čovjek u tom trenutku kaže, ha gledajte, kontrole nisu bile najbolje moguće. To govorim o gradonačelniku Kirinu, ja tu nisam ništa mogao. Pa zašto su te onda ljudi birali? Zašto su te birali? Pa nije to 100, tisuću ili 10 tisuća kuna, ma da je i 10 tisuća kuna ogroman novac, to je 17 milijuna kuna. da se postavlja pitanje također, kako je moguće da to nismo primijetili u reviziji prilikom revidiranja izvještaja jednog grada? to je, to je jedno zanimljivo pitanje. Ne govorim ja sad tu da netko nije, nije odkontrolirao ono što je imao u nalogu da napravi, ali očito taj nalog nije bio dovoljno širok kada se radila revizija grada veličine Virovitice. Možda treba pogledati i račune. Možda treba pogledati tijek novca, ne samo papire, račune koji si knjiženi, plaćeni, itd. Znači nemoguće je da mi kontroliramo i revidiramo jedan grad koji ima proračun 200, 300 milijuna kuna da se otkrije da je zadnjih nekoliko godina nestalo 17 milijuna kuna, a da to nitko ne primjeri. za mene gradonačelnik je apsolutno politički odgovoran i tu ja ne znam što bi uopće trebalo još objašnjavati g. Kirinu da on treba podnijeti ostavku. Ljudi su ga birali da kontrolira novac koji oni uplaćuju u grad i način na koji se taj novac troši. Da ne govorim o tome da je osobno birao nažalost, tragedija se tamo desila, osobu koja je bila pročelnik za financije. To su stvari koje jednostavno moramo, kada govorimo o reviziji, kada govorimo o bilo kojoj temi koja se toga dotiče, spomenuti. Znači, bez toga je vrlo teško uopće diskutirati. Ili, evo situacije od neki dan u jednoj općini u RH gdje je godinama također trošen novac poreznih obveznika, gdje naravno, HDZ dobiva glatko, pa čak ljudi kažu, pa što mislite sad nakon što se otkrilo da je načelnik kazneno odgovora i krao i da će sad netko glasati za neku drugu stranku? Pa ne, opet će glasati za HDZ. Zamislite taj paradoks. Zamislite taj paradoks. Znači čovjek, načelnik je, zna g. Lončar o kome se radi, čovjek je osumnjičen za katastrofalno kazneno djelo i sad još spominju i šale se lokalni HDZ-ovci za koga će glasati nego opet za HDZ ljudi, bez obzira da li načelnik završio kazneno odgovoran ili ne završio. Znači to su stvari o kojima treba apsolutno diskutirati. To su stvari koje, pa i sada, nova zamjenica glavnog državnog revizora, glavni državni revizor koji ovdje trebaju uzeti u obzir u narednim godinama i narednim revizijama. Ja predlažem da se napravi na slučaju Virovitica .../Govornik se ne razumije./... i da imamo sljedeće godine sve glavne gradove županija pod takvom kontrolom ili one koji imaju više, ne znam, od 50 milijuna kuna ili 20 milijuna kuna izvorne prihode. Ne smije se desiti da se kao u Virovitici bilo gdje više u Hrvatskoj desi ovakav slučaj. Znači može netko tko ima odgovornost, pa zato postoji, vjerojatno, doduše u Virovitici očito nisu postojale interne kontrole jer da su postojale interne kontrole, to se ne bi desilo. Znači naravno da je odgovornost gradonačelnika apsolutno najveća i smiješno izgleda sad situacija da on paralelno radi neke svoje istrage, na gradskom vijeću se širi ovlasti, itd., kao da bi on trebao sada ustanoviti naknadno što se desilo. Ne, ne, g. gradonačelniče, vi ste trebali ustanoviti prije što se dešava i na koji način se krade, ako se krade novac iz gradskog proračuna. Nitko vas sad ne treba nakon što je novac nestao. Vas je trebalo tu biti prije, vi ste trebali napraviti sustav takav da se to ne može desiti, zato su vas građani i građanke Virovitice birali. Tako da, nevjerojatna je količina skandala koja izvire iz dana u dan i jednostavno čovjek ne može vjerovati da je to uopće moguće. Kao da se vratila situacija iz 90-ih kada je uredno bilo, dijeljene su firme, uzimalo se sa ove i one strane, koristio se rat da se neki obogate, kao da su se ta vremena vratila nakon 20 i nešto godina. Nevjerojatno je da uopće imamo situaciju gdje načelnik općine prenamjenjuje pašnjake u građevinsko zemljište, a radi se o de facto njegovoj zemlji. Nevjerojatno, i to u 2019. godini kada je Hrvatska članica EU, kada se dičimo o tome da sjedimo za stolom sa najrazvijenijim svjetskih demokracijama, kod nas se dešava da ljudi padaju na najosnovnijim stvarima i da nema kritičkog odmaka od toga. Znači da ljudi, pa di je sada premijer Plenković koji je 2015. dijelio lekcije u Lisinskom, sjećaju se svi ovdje koji su bili vjerojatno iz HDZ-a tamo, da ne smije Hrvatska ili stranka ili ne znam šta biti taoc jednog čovjeka. Kako sad da je Hrvatska taoc nekolicine ljudi koji su napravili takve afere da nas jednostavno frapiraju iz dana u dan. Kako sad ne vrijede ti kriteriji koje je tada govorio za jednog drugog predsjednika HDZ-a koji se, nisam vjerovao da ću ikad ovo reći, u ovoj situaciji čini kao malo dijete, kao da nije ne radio neke nepodopštine. Znači kada vidite one priče ovaj zbog čega je Karamarko otišao, pa ovo šta rade Kuščević i drugi ministri u Vladi HDZ-a se čini razine manje nepodopština nego što je on napravio iako je naravno i ono zaslužilo odlazak iz vlade i dobro je da je onda vlada pala, ali sada ti kriteriji očito za HDZ više ne vrijede, za Plenkovića ne vrijede. Ja ne znam što se to desilo u zadnjih 4, 5 godina, ali ova situacija nije normalna. Pročitate svaki dan neke naslovnice, afere koje izviru, ljudi jednostavno ne mogu vjerovati da takva niska razina odgovornosti prema obnašanju vlasti u ovom trenutku u Vladi i HDZ-u postoji. Hvala vam lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegi Marasu. Ja bih vas lijepo molio da se držimo teme točke dnevnog reda, kolega Maras. Nisam vas prekidao ali vas molim ubuduće kolegice i kolege. Dakle imamo replike. Poštovana kolegica Branka Juričev Martinčev. Izvolite. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Pa kolega Maras u više navrata ste govorili o prenamijeni zemljišta i procijenjenoj vrijednosti koja se time mijenja. Ja bih željela da evo i vi i javnost zna na koji način dolazi do proširenja građevinskog zemljišta i činjenica je da prenamijeniti poljoprivredno u građevinsko zemljište posebno kod nas u priobalju vrijednost raste višestruko. postojeća općina je imala dovoljno izgrađenog građevinskog područja i postojala je i potreba za novim građevinskim područjem i oni su dobili mogućnost proširenja na 50.000 m2. Da li Da li mislite da bi trebali vlasnici preostalih 48.000 i nešto kvadrata s obzirom da je od ministra Kuščevića bilo nešto manje od 2.000 kvadrata trebali biti zakinuti i da je to proširenje od 50.000 m2 novih građevinskih zemljišta novih građevinskih zemljišta trebalo ići na neku drugu stranu, u nekom drugom smjeru samo zato što …/Upadica: Zahvaljujem./… u tom kvartu ima i nešto manje od 2.000 kvadrata od ministra Kuščevića. tema o kojoj ste vi pričali sa imenovanjem zamjenice glavnog državnog revizora, al evo nadam se da će kolega Maras to odgovoriti u temi. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Pa i nova zamjenica glavnog državnog revizora treba voditi računa o stvarima o kojima je gospođa sada govorila. Ja uopće ne spominjem da ljudi kupuju zemlju, ulažu u nekretnine, ali mene zbilja čudi da vi ne vidite nelogičnost u tome, da osoba koja odlučuje u kojem će smjeru raditi prenamjena zemljišta je direktno zainteresirana kao vlasnik zemlje. Pa mislim kako bi vam rekao, pa tog nema nigdje, pa to je nedopušteno ponašanje, čak čak ne znam kako bi to rekao, to može netko i propitivati sa zakonskog stajališta, da li je ta osoba koristila neke informacije koje su naravno njemu poznate jer je on predlagač, da bi kupio i kada je kupio zemlju. molim vas, mislim od toga se treba Kineskim zidom odvojiti. Gospodin Kuščević je napravio nešto šta u obnašanju javne dužnosti ne smije nitko napraviti …/Upadica: Zahvaljujem./… i zato Odgovor na vašem odgovoru. Imamo slijedeću repliku, poštovani kolega Davor Lonačar. Izvolite. **Lončar, Davor (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Maras, jučer sam nešto kazao, ali sad ću doslovce kazat vi uopće ne znate kako se puni proračun jedinica lokalne uprave i način kako se on troši. I pozicije koje on zapravo ima u trošenju svih sredstava kad su u pitanju proračuni. Nevjerojatno je čut da se tako lako iznose podaci i uspoređivate Viroviticu il neku drugu općinu il jednog načelnika koji je napravio to što je napravio i za to će odgovarati, a u ovoj državi postoje institucije koje će provjeriti i njihova je to zadaća da utvrde da li jedan i drugi napravili te promašaje o kojima vi govorite.

Kolega Maras, a treba reći da državna revizija dobro radi svoj posao i da popunjavanje kadrova, imenovanje ljudi, jačanje tima koji upravlja sa državnom revizijom je dobro došlo i svakako se treba zalagati za daljnje stvaranje boljih materijalnih uvjeta za njihov rad jer iz izvještaja koji ovdje dobivamo vidimo da ima pomaka u dobro obavljenom poslu i u jedinicama lokalne samouprave, strankama i drugim državnim tijelima. Međutim, ono što treba naglasiti da još uvijek postoje neki koji ne poštuju preporuke državne revizije, da ponavljaju greške iz greške u godinu i ja sam to javno tražio i sad ponavljam, da se javno objave ti koji ne poštuju preporuke i iz godine u godinu ponavljaju iste greške u proračunu, pogotovo kad je riječ o nezakonitom trošenju poreznog novca poreznih obveznika i zato se događaju ovi da su neki izvan sustava, da druga državna tijela, Državno odvjetništvo i sudstvo ne odradi posao temeljem preporuka državne revizije. Zato se događa i Virovitica i Škabrnja i druge općine. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor kolega Maras. Hvala lijepa. Zbilja razno razne intervencije čujem ovdje u Hrvatskom saboru, ali čovjek se ne može čuditi ljudima koji ponavljaju ko papiga, neka institucije rade svoj posao, neka im se dokaže, ok, neka im se dokaže ali činjenica je da je iz Virovitice, sad malo prije ste spomenuli, gradonačelnik priznao da je nestalo 17 milijuna kuna. Činjenica se da je gospođa koja je u Škabrnji bila prva suradnica vratila novac, vratila je već novac i vjerojatno će se ići nagoditi sa DORH-om. O čemu pričamo? Znači o čemu pričamo? Kave sad to veze ima koliko se i kako se i na koji način se puni. Pa kako može nestati 17 milijuna kuna da to gradonačelnik ne primijeti, on ili je nesposoban ili je unutra nek bira kaj će od toga dvoje. Ne znam kaj mu više paše da li je nesposoban ili je unutra bio. Vjerojatno će sad tvrditi da nije ništa znao … …/Upadica Brkić: …nemoguće, 17 milijuna kuna je isparilo. Samo malo, ispričavam se kolega Bulj, kolega Maras ima povredu Poslovnika. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Ja sam, povrijeđen je članak 232. ja nisam govorio van teme, znači ja nisam govorio, govorio sam, kolega mi je dao replika, ja sam mu odgovarao na repliku. Znači to je tema. Ne znam kako bi čovjek odgovarao van teme ako odgovara na repliku koju mu je netko malo prije rekao, znači to je nemoguće. Ako niste upozorili kolegu Vlaovića da je van teme onda ja sam totalno u temi. Hvala lijepo. Kolega Maras, kolega Vlaović je govorio o postupanju državne revizije a ne o ovome što ste vi govorili, mislim da nije povrijeđen Poslovnik. Prelazimo na pojedinačnu raspravu poštovanog kolege Mire BUlja. Izvolite. **Bulj, Imenovanje zamjenice, naravno da ćemo podržati jer Ured državne revizije u biti kao što sam rekao obavlja svoj posao sa svojim kapacitetima i financijskim mogućnostima i sa potreba koje ima. Međutim je činjenica da bi trebalo osnažiti još ovo tijelo državnu reviziju jer samo kada pogledamo koliko je to, kolika je nadležnost nad koliko tijela, nad koliko neprofitnih udruga, lokalna samouprava, regionalna samouprava, sva državna tijela, ministarstva, javne nabave. Znači ima ogroman i širok spektar revizije, naravno da se tu ne ide u sve nego ide se samo djelomično obrađivati svi postupci i trošenje novca i procedura koje su potrebne. Evo meni je samo vrlo bitno spominjati da je jedna od glavnih kočnica gdje revizija može obavljati svoj posao i vi i vaša zamjenica i ljudi ali treba povećati kapacitete, to ste jednom vi rekli da je nedostajan broj ljudi. To je znači javna nabava gdje javne nabave koje se ne provode u skladu sa zakonima ili javne nabave koje pogoduju, nećemo sada nabrajati koji primjeri i koliko ima u RH da je vrlo bitno da one koče u biti, tj. konkurencija je tu upitna jer se u biti onaj koji je bolji ne dobije određeni posao, poglavito javne nabave koje se provode godinama i na lokalnim razinama, jednostavno pogodovanje u javnim nabavama je možda jedan od najvećih problema zaostanka gospodarskog razvoja. Jer ne konkurentnost na tržištu dovodi do toga da se oni koji su bolji raspadaju a oni kojima se pogoduje opstaju na način da uglavnom ili ne plaćaju svoje radnike ili su netransparentno dobili taj posao. Znači ogroman je taj posao. Ja bih samo spomenuo i prostorne planove u ovom trenutku da lokalne samouprave koje imaju ili gospodarenje pomorskim dobrom, to ću uvijek napominjati jedna od vrlo bitnih stvari koje imaju i lokalne i regionalne samouprave gdje se zaista pogoduje. Evo ja vam kažem i .../Govornik se ne razumije./... bezbroj primjera, neću će sad vraćati na Zlatni rat na Braču, to je jedan dio zato što je značajna plaža ali i druge su značajne da se tu pogoduje na štetu našega javnoga dobra. Imamo primjere gdje zbog čega trebamo još osnažiti ovaj ured zbog toga što imamo znači primjera, prostore koje su za javno dobro. Evo na primjeru imamo autobusni kolodvor u Sinju koji je javno dobro, međutim on je sve danas, ostao je jedan mali dio, autobusni kolodvor, javno dobro namijenjen za javno dobro ali taj autobusni kolodvor, je se naravno pogodovalo da bude za drugu svrhu a ne ono što je zakon propisao da bude u javnom dobru jer svi se pozivamo na javni prijevoz. Ili primjera hipodrom hipodrom ovdje u Zagrebu to je javno dobro, znači to je dobro športske namjene. To nije i o tome treba na taj način razgovarati i revizija tu mora imati taj utjecaj bez obzira što se pozivaju na skupštinu, na gradonačelnike, ne može se javno dobro tek tako uzurpirati. Vratiti ću se još jedno mi na prenamjene. Prenamjene su, ne samo ovaj slučaj koji se spominje sada koji je aktualan nego javne, znači prenamjene iz poljoprivrednog u građevinsko je rasprostranjeno toliko na lokalnim razinama da je to nezamislivo. Tamo gdje je trebao rasti kukuruz narasli su objekti a kupljeno je u biti za poljoprivredno zemljište puno jeftiniji, znači radi se o milijunskim iznosima to vam je jednostavna priča. Recimo ja sam dobar s gradonačelnikom, kupim za 10 tisuća kuna 100 tisuća kvadratnih metara poljoprivrednoga zemljišta, na idućoj sjednici gradskoga vijeća gradonačelnik promijeni izmjene prostornog plana i to postaje poljoprivredno zemljište. Sada to više nije kunu metar kvadratni nego je 500 eura metar kvadratni. Znači u jednome trenutku vi ste 3,5 tisuće puta dobili zaradu samo prenamjenom. Ne moramo mi biti kočnica razvoja ni Ured državne revizije određenih lokalnih samouprava, ono što je rekla kolegica maloprije da su izgrađenost određenih općina, naselja, jednostavno traže novi. Ne moramo biti, ali da moramo biti oprezni kod toga moramo. Ja mogu svoj primjer navesti iz Sinja gdje je preko noći poljoprivredno zemljište prije više godina, čak i 10-ak godina prenamijenjeno preko noći i s poljoprivrednoga to je postalo znači građevinsko zemljište i naravno da je to ogromna dobit, a bilo je i drugih posao gdje se mogao širiti. **Brkić, Milijan (HDZ)** Poštovani kolega Bulj, ja vas lijepo molim i upozoravam da se vratite na temu, točku dnevnog reda, a točka je, da vas podsjetim, Prijedlog Odluke o imenovanju zamjenice glavnog državnog revizora. Nije tema prenamjene zemljišta. Izvolite. Pa ja se ne bi složio sa vama, predsjedniče da, državna zamjenica, zamjenica državnog revizora, koju je potrebno imenovati, da nije potrebno govoriti o .../Govornik se ne razumije./... i njihovim dobrim znači dobro odrađenim poslovima u njihovom djelokrugu koji su upozoravali i vas i mene. Ja sam im rekao maloprije da se u brodogradnji, imali smo ovdje na stolovima, troši nenamjenski novac. Međutim, niti je Vlada reagirala, niti su institucije reagirale, što znači da ja ovdje hoću da kažem da je potrebno imenovati zamjenicu, ali da kapaciteti, poglavito ljudski su nedovoljni, o tome je govorio državni revizor prije, a i financijski, a poglavito jer je bolje u biti, što će nam državna revizija, možemo mi donijeti odluku u Saboru da nam ne treba. Ako oni kažu da se nenamjenski troši novac, ako kažu da nezakonito se troše neke stvari, javne nabave provode ili određene stvari, onda koji je razlog, ili da lokalne samouprave nešto ne rade ili država, ministarstva ne rade u skladu sa zakonom, a ništa se ne poduzima. Onda bolje ne imati Ured državne revizije. Ako mi kao saborski zastupnici ne možemo iznijeti stav po pitanju toga, onda je stvarno besmisleno zbog čega Ured državne revizije, zbog čega sve njihove primjedbe koje nam daju, svi dopisi USKOK-u, DORH-u, Vladi. Zbog čega to? Onda lijepo donesite zaključak, vi ste potpredsjedniče u većini, da nam ne treba Ured državne revizije koji radi svoj posao, a ja smatram da treba povećati broj ljudi stručnih unutar revizije jer radi svoj posao poboljšati financijsku situaciju, tj. dati im više novca da mogu znači povećati i financijski, povećati broj ljudi i naravno, da mogu se tehnički biti opremljeniji. To je moj stav, nije dovoljno samo raspravljati o reviziji, imenovanju, njihovom izvješću u kojem one uredno navedu sve nezakonitosti, nepravilnosti, nenamjenska trošenja sredstava, nezakonite postupke koji su .../Govornik se ne razumije./... na štetu proračun poreznih obveznika. Ako o tome ne možemo razgovarati, potpredsjedniče, vi dajte zaključak u svezi moje rasprave, da se ugasi Ured za državnu reviziju, ja ću biti protiv toga. Ja sam zato da se osnaži Ured državne revizije i da nije dovoljno samo imenovanje zamjenice sad to je potrebno, nego treba Ured državne revizije, svi zajedno, nebitno je li bili vi iz vladajuće većine ili iz oporba, da zajednički donesemo iz ovakvih rasprava zaključke koji će biti u korist korist onoga zbog čega postoji Ured državne revizije, zbog čega u konačnici primaju plaću. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Bulj što ste se vratili na temu. (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Bulj. Evo ja bih samo istakla jedno, a to je da gđa. Nediljka Rogošić je izuzetna stručnjakinja, izuzetna revizorica, izuzetan čovjek koji je dugo godina u sustavu i koja je svojim radom to pokazala sve to sve te godine i zaslužila je upravo da ovako napreduje unutar sustava. Ove godine je prvi put Odbor za financije temeljem novog zakona je odobravao financijski plan Državnog ureda za reviziju i evo, u skladu sa mogućnostima proračuna, a i potrebama koje Državni ured za reviziju ima je odobreno povećanje sredstava, kako za zaposlene tako i za opremanje Državnog ureda za reviziju materijalnim sredstvima, računalima, itd. Prema tome, evo, očekujemo još bolji rad. **Brkić, što se tiče imenovanja zamjenice i potrebe imenovanja zamjenice koja je dugo godina radila u Uredu državne revizije koja obavlja svoj posao u skladu sa zakonom koji nama dalje izvješće, daje Vladi izvješća, šalje nadležne institucije .../Govornik međutim ja ću uporno ponavljati da je potrebno osnažiti Ured državne revizije, ali je potrebno da nadležne institucije poglavito mi saborski zastupnici bez, naravno da će se imenovati, ali bez obzira na to, da trebamo se izboriti da taj Ured državne revizije bude osnažen, a pogotovo da institucije koje su nadležne da od ovo po prijavama koje su od Ureda državne revizije ne stoje u ladici tko zna di. Od svih institucija, od DORH-a, Vlade, ministarstava, ne znam sve koje su nadležne institucije i kome sve dostavljaju one svoje revizijske nalaze. I to je ključ problema. Hvala. Zahvaljujem kolega Bulj na odgovoru, sljedeća replika poštovani kolega Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Bulj. Svi se slažu oko g. Rogošić i sa te strane vašu raspravu sam shvatio kao zabrinutost. Da li će i u novim okolnostima na novoj dužnosti g. Rogošić u biti biti u mogućnosti na najbolji mogući način otkrivati nepravilnosti, kao što je primjerice ili nepodopštine lokalnih čelnika kao što je primjerice nestanak novca, 17 milijuna u Virovitici, u Škabrnji, nekoliko stotina tisuća pa i ove nevjerojatne, po meni nemoralne stvari koje je napravio ministar Kuščević u Nerežišćima gdje je prenamijenio namjenu zemljišta za vrijeme svog mandata gdje je bio on također jedan od onih vlasnika koji su na tome stekli korist. Znači sa te strane apsolutno podržavam .../Upadica: Zahvaljujem./... ovu vašu Što se tiče lokalnih čelnika i državne revizije i revizorice, zamjenice koja će vjerojatno biti izabrana, naravno da očekujem da će se on posvetiti kao i dosada tome svome poslu, međutim je činjenica da lex šerif .../Govornik se ne razumije./... izbornim lokalnih čelnika jednostavno oni se ponašaju šerifovski, ali to je većina omogućila. Međutim, po meni je vrlo bitno odgovoriti o nalazima Državne revizije, o trudu ljudi koji nemaju dovoljno kapaciteta. Primjer sam naveo brodogradnje gdje godinama upozoravamo da se milijarde kuna troše nezakonito. Mi smo to imali na stolu, imala je i Vlada to na stolu, nadležno ministarstvo, sve su imale nadležne institucije, međutim, ništa se nije poduzimalo. Evo, to je jedan primjer, a takav je primjer i na lokalnim razinama. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem na odgovoru kolega Bulj. Sljedeća replika poštovana kolegica Marija Jelkovac, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolege, danas raspravljamo o prijedlogu imenovanja zamjenice glavnog državnog revizora za koju smo svi ovdje suglasni da je vrlo kvalitetna i da će sigurno jako dobro obnašati ovu dužnost, a vi govorite o tome kako je javna nabava veliko zlo jer ima puno pogodovanja. A ja vas onda pitam, vi ste sami sebi u kontradikciji, govorite da revizija dobro radi, očito ne znate da revizija, kada negdje dođe, iskontrolira postupke javne nabave od a do ž. javna nabava funkcionira tako da svi oni koji sudjeluju u postupku imaju mogućnost žalbe u svakoj fazi postupka i javna nabava se sigurno provodi sukladno zakonu jer da nije tako, svi oni koji sudjeluju u postupku, mogu se žaliti i ne može se dogoditi da se zakon ne ispoštuje na takav način. Hvala. Evo ja sam navodio primjere u brojnosti kolegice, u brojnim stankama u svojim izlaganjima gdje su bile javne nabave i prenamjena je bila, čak mijenjali su kriterije tijekom postupka javne nabave bez prethodnih savjetovanja i to za sredstva iz EU fondova, znači brojne su bile takve javne nabave i ljudi se, koji imaju svoje tvrtke koji se natječu, koji žele da bude konkurencija se žale, međutim, poglavito na lokalnim razinama, uza sve te žalbe, za sve to što zakon to radi, Ured državne revizije i ostale institucije ne rade dobro svoj posao. Sve mi je jasno kako teče postupak u javnim nabavama, ali ja sam uvjeren u to i znam da su javne nabave jedan od ogromnih problema. Mi imamo javne nabave gdje su tuneli bojani, skuplje je ispalo za tu boju nego boja tunel Sv. Rok, nego primjer koliko je izgradnja Sv. Roka. Pa znamo da su i ceste poskupile, autocesta 5 puta. Pa sjetimo se grama željeza .../Upadica: